Nastavljamo sa - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2014. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 728 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Ovaj zakon raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbori za financije i državni proračun, prostorno uređenje i graditeljstvo, zakonodavstvo, turizam, regionalni razvoj i fondove EU, ljudska prava, prava nacionalnih manjina, gospodarstvo, pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Sa nama je zamjenik ministra financija Igor Rađenović, uvodno. Zamjeniče izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Paralelno dakle sa izmjenama i dopunama proračuna za 2014. izmjenama i dopunama proračuna za 2014. moramo izmijeniti i određene brojke u, dakle Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske. Primarnom dakle zbog promjene visine deficita mijenja se i iznos do kojeg se Vlada Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i na domaćem tržištu novca i kapitala. I sve to dakako iskazujemo u računu financiranja, a u skladu, dakle sa navedenim mijenja se i visina zaduživanja, tj. iznos godišnje vrijednosti novih financijskih jamstava, iznos jamstvene zalihe, te iznos sredstava za temeljni kapital, tj. subvenciju kamata, udio u kreditima i garantni fond Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 2014. godini. Stoga dakle, dame i gospodo predlažemo ovim prijedlogom da se visina zaduživanja poveća za 50,4 milijuna na ukupno 33 milijarde 572 426 milijuna i 585. Da se tekuće otplate glavnice također povećaju značajnije za milijardu i 619 milijuna kuna primarno zbog izvršenog povrata kredita Golmansaxa od 200 milijuna eura, dakle krajem 2013. ono zaduženje nije bilo iskazano u računu financiranja, pa ga sada iskazujemo budući da je taj povrat izvršen sredinom ove godine. Mijenja se, dakle to je ono što se tiče proračuna, što se u užem smislu. Što se tiče izvanproračunskih korisnika mijenja se i tu planirana visina zaduživanja, te planirana visina tekućih otplata. Što se tiče tekućih otplata to je pojas simboličan od 9,4 milijuna kuna, ali zaduživanje se dakle smanjuje znatno za 584 milijuna kuna. Primarno Hrvatske ceste, dakle smanjuje se njihovo planirano zaduženje za 715 milijuna kuna zbog smanjene investicijske aktivnosti.

HŽ, zaduženja HŽ Infrastrukture koje očekujemo, dakle financijsko jamstvo za HŽ Infrastrukturu povećanje milijardu i 250 milijuna kuna. Što se tiče jamstvene zalihe nju također predlažemo za stotinjak milijuna kuna da se osiguramo oko API obveznica i oko nekih drugih očekivanih eventualnih izdataka. Rekoh uvodno smanjenje HBOR-a sa 920 na 520 milijuna kuna, a također i najduži članak ovoga prijedloga izmjena i dopuna zakona odnosi se na, dakle na mogućnost za izvršavanje obveza Centra za restrukturiranje i prodaju budući da za za izvršavanje njihovih obveza, za obveze preuzete Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, stoga se ovim zakonom dopunjuje dio koji se odnosi na upravljanje državnom imovinom u tom dijelu. Istu izmjenu unosimo i u Prijedlog zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2015. Znači, za ostatke CERP-a da se na neki način ipak omoguće kroz Zakon o izvršavanju da se izvrše. Evo toliko uvodno. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege koji još imate dovoljno snage i strpljenja odslušati ovo. Dakle, ovo je točka dnevnog reda o kojoj se obično ne raspravlja u Hrvatskom saboru, međutim ona uvijek krije neke stvari koje su meni ovako vrlo interesantne i indikativne i ne pamtim da kao zastupnik nisam raspravljao o ovoj točki dnevnog reda isto kao što i financijski planovi izvanproračunskih korisnika na žalost prolaze poprilično neinteresantno. Pa ja bih u ovom Zakonu o izvršenju državnog proračuna, izmjenama i dopunama zakona svakako se osvrnuo na članak 1. a gdje se dodaje novi članak 26. koji regulira u principu ono što se događa u izmjenama i dopunama financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju u 2014. Vidite vrlo je interesantan i taj financijski plan o kojem, o njemu nitko danas nije progovorio. Međutim, vi kad uzmete sa ukupno koliko sredstava ove godine taj Centar za restrukturiranje raspolaže i koliko će on novaca utrošiti radi se o 788 milijuna kuna, a mi se često u ovom Visokom domu znamo prepucavati oko par milijuna kuna. Isto tako, olako prelazimo oko toga da se, dakle ovim člankom 1. i dodavanjem novog članka 26. kaže da CERP kao pravnom slijedniku Agencije za upravljanje državnom imovinom temeljem upravljanja nekretninom u vlasništvu Republike Hrvatske prihodi CERP-a uplaćuju se na njegov žiro račun. Također se propisuju da se ostatak stečajne likvidacijske mase trgovačkih društava prenosi u vlasništvo CERP-a itd. Međutim, kad pogledate financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju onda ćete vidjeti da njegovi prihodi od poslovanja nisu bog zna šta. Oni iznose ukupno 61 milijun kuna, a bili su planirani sa 8 milijuna i 800. A osnovni rashodi bez ovih kreditnih su bili planiranih sa 152 milijuna. Sad iznose 95 milijuna. Međutim, vrlo je interesantno što se to toliko smanjilo u tom financijskom planu, a to su rashodi za nenabavu financijske imovine od 175 milijuna. Postavlja se pitanje što je taj CERP htio kupiti za tih 175 milijuna kuna? Isto kao što si postavljam pitanje, a i vama gospodine zamjeniče ministra iako ne znam da li ćete biti u mogućnosti odgovoriti, a to je u ovom posebnom dijelu financijskog plana a to se odnosi i na obrazloženje ovog Zakona o izvršenju državnog proračuna to su dionice i udjeli u glavnici 250 milijuna. To nije bilo u izvornom financijskom planu, to je tek u ovom novom planu, a to itekako tangira Zakon o izvršenju državnog proračuna, za taj se iznos praktički povećava zaduženje. Pa me zanima koji je taj Centar za restrukturiranje i prodaju dionice kupio u iznosu od 250 milijuna kuna? Dakle, članak 2. je samo rezultat onoga o čemu smo raspravljali danas cijeli dan. Zbog povećanog deficita treba omogućiti Vladi RH da se više zaduži da bi mogla financirati taj deficit. No, članak 3. je nešto interesantno i ja sam to nazvao, s obzirom da je cijelo vrijeme se pričalo kako je ova Vlada naslijedila puno kostura iz ormara, članak 3. vam je ništa drugo nego kostur iz ormara nekoj budućoj Vladi. Zašto? Zato što većina ovih jamstava se daje HŽ-u i HŽ neće moći vraćati taj kredit. Vi kad pogledate u Izvješću o izvršenju proračuna i kad vidite kolika su protestirana jamstva onda svake godine na stotine milijuna se iz državnog proračuna plaća za jamstva koja su dana HŽ-u i nekom drugom trgovačkom društvu. Dakle, ovaj članak 3. koji kaže da ćemo izvoz novih financijskih jamstava povisiti sa 5 na 6 milijardi to znači da moguće kosture povećavamo sa 5 na 6 milijardi kuna. Jer ponavljam, a isto tako po metodologiji ESA 2010. a kao primalac jamstva u tri godine nije u stanju vraćati kredit i onda se to kompletno jamstvo knjiži u rashod državnog proračuna i za taj iznos povećava deficit. A s obzirom da HŽ cargo, HŽ infrastruktura i svi ti HŽ-ovi kojima se daje umjesto subvencija koje su dosad bile u proračunu sad se daju ova jamstva neće biti u stanju vraćati te kredite. Dakle, za dvije ili tri godine će deficit državnog proračuna nabujati nabujati upravo za ova jamstva. Ali kažem, mi preko toga prelazimo kao da se ništa nije dogodilo. Članak 4., govorio sam danas o njemu kad sam govorio o proračunu, a to je gledajte jedna od poluga za gospodarski napredak RH za pomoć gospodarstvu ako se ne varam stalno sa ove lijeve strane sabornice od predstavnika Vlade, od predsjednika Vlade, od ministara se govorilo da će biti HBOR. sad gledajte u ovom rebalansu proračuna mi HBOR-u smanjujemo sredstva za temeljni kapital i smanjujemo sredstva za subvenciju kamata u ukupnom iznosu od 400 milijuna kuna. Prema tome, da li je to odstupanje od ekonomske politike koju je ova Vlada zacrtavala, da li je ovo poruka poduzetnicima nećete više dobivati novce? I druga stvar, stalni prigovori da bivša Vlada nije vršila dokapitalizaciju HBOR-a, evo vidite što se sad događa. Ali kažem, to je tako kao što je. I na kraju da završim gospodine zamjeniče ministra, meni nešto nije jasno. O tome sam govorio kad je donošen proračun i kad se raspravljalo tada o Zakonu o izvršenju državnog proračuna a to je bilo u prosincu prošle godine to je članak 30. koji u stavku 1. kaže da će u 2014. godini ukupni državni dug iznositi 62% ukupnog BDP-a 2014. godine. Evidentno je da će on u ovom trenutku biti negdje između 80 i 82%. Recimo da će biti 81%. Prema tome, vi niste predvidjeli izmjenu članka 32. To je vezano na ona fiskalna pravila o kojima sam ja maloprije govorio, to je vezano na Zakon o fiskalnoj odgovornosti. I sad se postavlja jedno elementarno pitanje, nama Vlada šalje akt koji je u suprotnosti sa nizom zakonskih propisa koje je ovaj Visoki dom donio. Jer Vladina obaveza je kao što je rebalansirala u plusu i minusu stavke proračuna, kao što je promijenila određene članke Zakona o izvršenju državnog proračuna zato što se oni mijenjaju kao posljedica promijenjenih pozicija u državnom proračunu tako je Vlada dužna i izmijeniti članak 30. u kojem kaže da zbog ovog ili onog razloga, promjene metodologije, štogod je, ali ovaj podatak ne stoji da će u 2014. dakle udio javnog duga u BDP-u biti 62% nego će to biti daleko više. Stavak 2. kaže da je Vlada dužna poduzeti mjere u kojima će ukupni državni dug u idućim godinama smanjiti da ne iznosi smanjiti da ne iznosi više od 60% od ukupnog BDP-a. E sad pogledajte, od trenutka kad se ovaj zakon donosio do današnjeg trenutka udio javnog duga u RH je porastao sa nekakvih 67, 68% na 82%. I sad, s obzirom da je ostalo malo vremena a rečeno je da možemo podnositi amandmane do kraja rasprave, ne znam da li će Vlada sa svojim amandmanom ići na izmjenu članka 30.? Ili gospodine potpredsjedniče ne znam koju poslovničku mogućnost možemo koristiti ali s obzirom da ja ja amandmanom ne mogu reagirati sukladno našem Poslovniku na ovaj prijedlog zakona zato što se taj članak 30. u prijedlogu Vlade ne mijenja, a mislim da zbog ozbiljnosti, zbog svih onih koji nas promatraju nije dobro da usvajamo akt koji naprosto ne odgovara činjenicama. Da li da možda ako Vlada to ne napravi na glasanje o proračunu da i Sabor nekakvim zaključkom ili ne znam na koji način, ne znam koja je poslovnička ili da li postoji poslovnička mogućnost ja bih uložio amandman na članak 30. Ali s obzirom da se on ne mijenja ne mogu uložiti amandman, ali mislim gospodine potpredsjedniče da mi nikako ne bi mogli ostaviti odredbu osobito ovoga stavka 1. koji naprosto u ovom trenutku ne odgovara činjenici, dakle 82 i 62 je stravično puno, jer ako uzmete to vam je, s obzirom da vam je da vam je BDP nešto manje od 350 ili negdje oko 340 milijardi 20% vam je 68 ili 70 milijardi kuna, to vam nisu mali novci da bi mi kao saborski zastupnici jednostavno šutjeli na ovo, ali to najbolje govori o sistematičnosti, na kraju krajeva nije to krivo Ministarstvo financija nego naprosto neki drugi koji ne žele prikazati stanje onakvo kakvo je. I to je razlog zašto klub HDZA-a ne može podržati naočigled tehničke ali ponavljam

za restrukturiranje, jer tu se radi o skoro 800 milijuna kuna, također članak 3. koji kaže da se jamstvo povećava za milijardu kuna to su vam budući kosturi, buduće obveze državnog proračuna. Smanjenje sredstava za HBOR, a na kraju i ovaj članak 30. dakle neizmijenjen i to je razlog zašto klub HDZ-a ne može podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Završno izvolite zamjeniče ministra. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa budući da nema drugih prijavljenih dozvolite da u završnoj riječi, ne znam da li će gospodina Šuker zadovoljiti, ali da pokušam. Što se tiče stavka 1. i CERP-a ovim izmjenama i dopunama dakle nekih 68 milijuna kuna se praktički prepušta CERP-u. Vi dobro znate čega je CERP sve slijednik i problema koji su tamo naslijeđeni, puno toga nažalost nismo proknjižili kroz sve ove godine pa je ovo samo dio koji praktički omogućuje da na neki način oživimo oko toga. Porast jamstava, da spora dinamika je restrukturiranja, sporija od onog kojeg smo očekivali i zato raste to jamstvo kako raste, subvencije više i kada bi bile moguće nisu dozvoljene u tom pogledu, tako da je ovo jedno od rješenja. I povezujem praktički sa točkom javnog duga i ostao sam dužan i gospodinu Bačiću odgovor tamo. Ja kada sam na izvješću o izvršenju proračuna za pravih 6 mjeseci govorio o ESA metodologiji tada 95 i deficitima proračuna iz onih prethodnih godina onda smo rekli da moramo po nacionalnoj metodologiji jer nemojmo u nazad itd. Da ako proknjižimo dugovanja onda kada su nastala i ako ih uključimo u javni dug sada, a u proračune po ESA metodologijama i 95 i 10, i one se mijenjaju, znate da se usklađuju, onda dolazimo do brojka koje nas zbunjuju. Javni dug je jako narastao, da zbog uključenja u javni dug svih onih obaveza koje su na ovim metodologijama sad ulaze, a koje su nastale prethodnih godina. Moram priznati da sam i ja bio nesretan i da nisam, zapravo da jesam sad dok sam ovdje sjedio primijetio da nismo promijenili taj članak 30., kako sam sam ovdje a tamo kratko, pokušao sam se konzultirati. Novim prijedlogom Zakon o proračunu a na osnovu preporuka Europske komisije mi ćemo zapravo ovo pravilo duga propisati kroz Zakon o fiskalnoj odgovornosti. I time će Zakon o proračunu ostati bez ove odredbe, a time …/Govornik se ne razumije./… će Zakon o izvršenju proračuna. Znam da to nije odgovor na ovo pitanje i nije sretno ni meni rješenje zaista, jer objektivna cifra je daleko veća. Dakle tamo stoji 62 a dobro ste čitali članak 30. da 60 Vlada mora nastajati, cifra je znatno veća. Ne znam ni ja da li postoji neka poslovnička mogućnost, evo nisam dovoljno unutra da to još Vlada promjeni, ako može promijeniti ja osobno u svojstvu zamjenika ministra ne bi imao ništa protiv da i to promijenimo i da napravimo zapravo manje zlo jer brojka je brojka i tu ne možemo ne možemo pogriješiti. Pa evo dopustite da se još i ja u okviru i sa ministrom, i sa Vladom konzultiram, pa ako možemo još i članak 30. promijeniti amandmanom, do samoga izglasavanja, a to umanji razinu vaših kritika zašto ne, ne vidim zaista potrebe da to ne riješimo. Kažem, dakako to isto govorim unaprijed, vidjet ćemo sa novim prijedlogom, to je bila sugestija Europske komisije da to više ne propisujemo kroz proračun, to je Zakon o proračunu i Zakon o izvršenju, već pravilo duga ugradimo u Zakon o fiskalnoj odgovornosti, pa je možda to bila misao vodilja da kolege to nisu ugradile, možda je bio problem i oko izračuna, nadam se da nije. Ali evo ako postoji poslovnička mogućnost ja mislim uz sve ograde kažem moje pozicije, mislim da će postojati volja Vlade da onda to promijenimo i da to zapravo bude manje zlo nego da ostavimo ovu brojku koja je umjesto 80 piše 60. Hvala

Dakle, najprije se izmijenio Zakon o proračunu, kad se izmijenio Zakon o proračunu stekli su se uvjeti da se donese Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Da bi se osnažila dakle funkcija, stvarna tog Zakona o fiskalnoj odgovornosti prije svega da se pomogne Ministarstvu financija, je i osnovano Fiskalno povjerenstvo i definirano je da visina javnog duga će se određivati za tekuću godinu Zakonom o izvršenju državnog proračuna i da se na takav način uključi i Parlament, jer ako Parlament donosi Zakon o izvršenju državnog proračuna onda donosi i određene granice u kojima se treba kretati javni dug. Dakle, nije sad to nastalo slučajno u Zakonu o izvršenju državnog proračuna jer vi ako to ugradite u Zakon o fiskalnoj odgovornosti vi u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti ne možete određivati nominalnu visinu javnog duga, zakon definira određene stvari postupanja i ovako dalje. fiskalnim pravilom je definirano kako mogu rasti prihodi i rashodi koji utječu na deficit a samim tim i na javni dug, ali nominalna iznos javnog duga se upravo zato određuje sa Zakonom o izvršenju državnog proračuna, zato što je to dokument koji je ograničenog roka trajanja na godinu dana i ako se njime reguliraju i ostale stvari što se tiče i samog izvršavanja proračuna onda je logična stvar da konačan rezultat tog izvršenja proračuna u principu smanjenje ili povećanje povećanje javnog duga u BDP-u bude regulirana isto tim aktom. I mislim da ne bi bilo dobro, to je moje osobno mišljenje, da se to miče iz zakona nego bilo bi logičnije da Vlada promijeni podatak, mislim gledajte to je tako i tako cifra o kojoj svi govore u Hrvatskoj, prema tome nije ništa nego jednostavno stavit u akt onakva kakva ide. Zahvaljujem. Nema odgovora na repliku. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Za danas ćemo završiti sa radom. Sutra nastavljamo sa Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, hitni postupak. Želim vam ugodnu večer i do sutra. Hvala.